lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavila Iva Dimic. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovani kolegice in kolegi! Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom je na 1. nujni seji 1. februarja 2019 soglasno sklenila, da se bo najprej opravila parlamentarna preiskava izvajanje programov otroške kardiologije. Vmesno poročilo o odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije je preiskovalna komisija 25. marca 2020 predložila z dvema ločenima mnenjema Jelke Godec z dne 30. marca 2020 in Mojce Žnidarič, ki ga je Državni zbor obravnaval na 12. seji 10. julija 2020 in sprejel predlagani sklep. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se bo v drugem delu delovanja preiskovalne komisije komisije odvijala predmetna parlamentarna preiskava, in sicer na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Tako je v času od 25. februarja 2020 pa do 13. maja 2021, torej v drugem delu parlamentarne preiskave, potekala preiskava na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Preiskovalna komisija se je najprej lotila parlamentarne preiskave neracionalnih in nezakonitih nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji z namenom oblikovanja predlogov za spremembo zakonodaje in za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, za ugotovitev politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah na sekundarni in terciarni ravni v Republiki Sloveniji. Na primeru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica je preiskovalna komisija sestala na desetih rednih in dveh nujnih seja. Preiskovalna komisija je opravila zahtevno delo, saj je bilo potrebno pridobiti celotno dokumentacijo in izvesti tudi zaslišanje prič. V tem sklopu je bilo pred preiskovalno komisijo povabljenih 16 prič, ki so bile pravno, pogodbeno in poslovodsko povezane s poslovanjem Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Da je bilo delo zahtevno in v določenem časovnem obdobju težko izvedljivo, govori tudi podatek, ki ga imamo v poročilu, da je preiskovalna komisija za opravljanje svojih nalog morala najeti tudi sodnega izvedenca specialista nevrologa. Ugotovitve preiskovalne komisije so, da v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica postopki javnega naročanja predstavljajo veliko težavo že vrsto let. Že leta 2004, natančneje 21. aprila 2004, je bilo s strani Računskega sodišča Republike Slovenije izdano Revizijsko poročilo o nepravilnostih porabe transferjev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici. 27. 10. 2016 je ministrstvo ugotovilo tudi netransparentno izvajanje donacij, neskladnost internega pravilnika o javnem naročanju z veljavno zakonodajo, kar je pomenilo posamezna sistemska neskladja interesov, ter ugotovljeno nasprotje interesov pri uradnih osebah, sodelujočih v postopkih tudi zaradi sorodstvenih razmerij, pri čemer je vodstvo za ta razmerja vedelo, a jih je dopuščalo oziroma ni ustrezno ukrepalo. Neurejenost razmer v zvezi z nabavo medicinske opreme in nadzor posameznikov nad nabavo posameznega medicinskega materiala, kljub temu da jim sistematizacija delovnega mesta to ni omogočala, je potrdil v upravnem nadzoru vodja anesteziološkega oddelka v bolnišnici. Iz ugotovitev predmetne preiskovalne komisije tako jasno izhaja, da v Sloveniji na področju nabave in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom prihaja do netransparentne porabe javnega denarja, zato je smiselno, da se razmisli o nadaljnjih postopkih zagotovitve sistema skupnega javnega naročanja in regulacije cen ter uvedbi sistema referenčnih cen, ki bodo preprečevali, da bo v prihodnje še prihajalo do tako velikih razhajanj v cenah med posameznimi javnimi zavodi, kot smo jim bili priča pri analizi ortopedskega medicinskega materiala po posameznih bolnišnicah v Sloveniji. Poslanci Nove Slovenije - krčanski demokrati bomo predlog sklepa podprli, saj je opravljeno delo pokazalo šibke točke v našem zdravstvenem sistemu. Res je, kot večkrat slišimo, da je denarja za naš zdravstveni sistem dovolj, samo nadzor nad porabo je slab, ker ima veliko lukenj in posledično veliko zasebnih interesov. Čas je, da se s tako prakso izčrpavanja našega zdravstvenega sistema enostavno preseka. Opravljeno delo preiskovalne komisije je razkrilo te prakse in so navedene v vmesnem poročilu, zato je sedaj vse odvisno tudi od politične volje in predvsem od politične volje ter želje po resnem nadzoru porabe javnih sredstev v slovenskem zdravstvenem sistemu. Današnja podpora poslancev sklepu preiskovalne komisije bo zagotovo signal, če si res vsi želimo isto stvar – uspešno, kakovostno in delujoče zdravstvo, dostopno pod enakimi pogoji za vse. Hvala.

hvala za besedo.

časovno pa zajema obdobje preiskav od leta 2007 do vključno 2018. Vmesno poročilo, ki ga obravnavamo danes, se osredotoča na delo preiskovalne komisije na področju nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala, s katerim se je preiskovalna komisija ukvarjala zadnje leto. Namen in cilji ustanovitve te preiskovalne komisije so bili: ugotoviti dejansko stanje oziroma prakso na področju nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala, oblikovanje predlogov za morebitne spremembe zakonodaje, ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah in druge. Razmere v zdravstvu, kot vsi ugotavljamo že vrsto let, niso dobre. Posebej že več let izstopajo težave in anomalije na področju javnega naročanja. Predmetna preiskovalna komisija je pri analizi izvedbe javnih naročil za nakup ortopedskega medicinskega materiala v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica prišla do nekaterih ugotovitev, ki ne predstavljajo gospodarnega in transparentnega ravnanja z javnimi financami in kažejo na neurejenost javnega naročanja ter upravljanja z medicinskim materialom in opremo. Citiram izjavo ene izmed prič: »Očitno smo taka država, kjer so stvari možne. Torej, če so se gradbinci malodane pred televizijskimi kamerami dogovarjali, kdo bo kje gradil, kaj je pa to drugega kot kartelni dogovor? Zakaj pa mislite, da se v zdravstvu taki kartelni dogovori ne bi dogajali?« Konec citata. Ta izjava je zelo zgovorna in zaskrbljujoča, saj iz nje jasno izhaja, da so se v primeru nakupa medicinskega materiala in opreme dogajali kartelni dogovori o tem, kateri ponudnik bo prodajal kateri od bolnišnic. Vprašamo se lahko, ali je še vedno tako. Komisija je prišla do več zaključnih skupnih bistvenih ugotovitev. Krivdo za takšno netransparentno in negospodarno nabavo in upravljanje z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom lahko pripišemo vodstvom preiskovane bolnišnice. Vodstva zavoda so se kar pogosto menjavala, težave pa so ostajale. Vrste odgovornosti, ki jih je bilo zaznati na področju teh nabav, so politična, formalnopravna, upraviteljska, strokovna in etična. Omenjena bolnišnica ni imela ustrezno urejenega notranjega akta, torej pravilnika o nabavnem procesu, ki bi jasno določal potek in izvedbo nabav ter s tem tudi odgovornost posameznikov v posameznih fazah nabav. Zaradi nesprejetja omenjenega pravilnika je prihajalo do suma kršitev krovnega Zakona o pravnem varstu v postopkih javnega naročanja in posledično pri nekaterih posameznikih tudi do suma kršenja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Veliko dilem pri pregledu javnih razpisov se je pojavilo zaradi navajanja kataloških številk in zelo natančnega opisa posameznih sklopov – kar prepis iz kataloga proizvajalca. Tudi zapisniki o odpiranju ponudb nam niso bili na razpolago, ker očitno niso obstajali. Naročnik bi moral v določenih primerih bolj učinkovito preprečevati pojav nasprotja interesov, ki so se pojavljali pri nekaterih nakupih preko tako imenovanih naročilnic B. Pri določenih osebah, udeleženih v postopkih javnega naročanja, je prihajalo do suma kršenja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj so bile po funkcijah in sorodstvenih razmerjih dolžne poskrbeti za svojo izločitev iz postopkov javnega naročanja, pa tega niso storile. Sklepali so se tudi aneksi, ki so bili brez vrednosti in količin, kar je v nasprotju z zakonodajo. Prav tako obstaja utemeljen sum, da je prihajalo do drobljenja javnih naročil. Ugotovitve, ki jih je preiskovalna komisija predstavila v vmesnem poročilu, kažejo tudi, da so se v bolnišnici izvajali netransparentni nakupi medicinske opreme in materiala preko naročilnic B, za katere ni treba izvesti postopka objave javnega naročila. Neustrezno urejena zakonodaja je omogočala, da so se cene za enake sklope medicinskega materiala zelo razlikovale med posameznimi javnimi zavodi. Tako je med bolnišnicami prihajalo tudi do odstopanja v cenah vse do 60 in več odstotkov. Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da sta nekdanja direktorja delo zunaj zavoda opravljala s podjetjem, v katerem sta imela lastniške deleže, soglasje pa jima je bilo izdano prav s strani enega od njiju kot solastniku skupnega podjetja. Soglasje sta torej izdajala eden drugemu, odvisno od tega, kdo od njiju je bil takrat direktor. Preiskovalna komisija je na podlagi vsega ugotovljenega izvršilni in zakonodajni veji oblasti predlagala, da vloži potrebne zakonske predloge, ki bodo dopolnili ali spremenili obstoječo zakonodajo. Na podlagi ugotovitev preiskovalne komisije je v potrditev vsem poslancem priložen predlog sklepa, ki predlaga potrebne spremembe. Takoj po zaključku tega drugega dela preiskovalne komisije in sprejemu obravnavanega vmesnega poročila na komisiji smo poslanske skupine koalicije skupaj s Slovensko nacionalno stranko vložile predlog novele Zakona o javnem naročanju, ki že naslavlja določene anomalije, ki smo jih odkrili tekom preiskave omenjene bolnišnice. V Poslanski skupini SMC bomo zaključne bistvene ugotovitve in predlog sklepa podprli. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes obravnavamo vmesno poročilo Preiskovalne komisije o ugotavljanju in odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom in predstavlja ugotovitve iz drugega dela predmeta parlamentarne komisije, to je področje nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. V okviru drugega dela preiskave je bila parlamentarna preiskava komisije na tem področju osredotočena izključno na analizo izvedenih javnih naročil za nabavo materiala in medicinske opreme v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici. Dokazni postopek parlamentarne preiskave komisije, ki se je za ta namen sestala na desetih rednih in dveh nujnih sejah ter je zaslišala 15 prič, je bil z dne izčrpan. Na podlagi opravljene preiskave pa so se v nadaljevanju v okviru predmetnega vmesnega poročila pripravile le bistvene ugotovitve izvedene preiskave z napotitvenim sklepom, ki so bile na 29. seji preiskovalne komisije med člani komisije brez glasu proti tudi sprejete. V okviru izvedene analize prejetih javnih naročil za nabavo kolčnih protez v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici je preiskovalna komisija tekom preiskave ugotovila več konkretnih primerih negospodarnega in netransparentnega ravnanja z javnimi financami, saj so bile tiste nabave, ki jih je preiskovalna komisija proučila in primerjala z ostalimi bolnišnicami, preplačane. V okviru navedenega je tako preiskovalna komisija prišla do bistvenih ugotovitev preiskave, ki so torej zapisane in povzete v 30-ih točkah na koncu poročila ter temeljijo predvsem na ponovni potrditvi že večkrat tudi javno izpostavljenega dejstva, da takšna negospodarna ravnanja javnih nabav v zdravstvu omogoča predvsem trenutno veljavna neurejena zakonodaja. Zato so nujno potrebne zakonske spremembe na tem področju. Glede na navedeno se zato vmesno poročilo zaključi z napotitvenim sklepom preiskovalne komisije, ki že vsebuje tudi konkretne predloge sprememb zakonodaje s področja javnih naročil v zdravstvu, s poudarkom na regulaciji cen medicinskih pripomočkov in materiala v izogib nadaljnjim preplačilom v okviru nabav medicinske opreme in materiala. Ker v Poslanski skupini Desus zagovarjamo transparentno in gospodarno ravnanje z javnim denarjem, predvsem pa se tudi zavedamo že dolgo izpostavljenega problema preplačanih nabav v zdravstvu, ki bi ga zagotovo bilo potrebno rešiti, bomo vmesno poročilo preiskovalne komisije z napotitvenim sklepom tudi podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavila gospa Nada Brinovšek. Izvolite. NADA hvala lepa za besedo. En lep dober dan vsem skupaj! V Sloveniji se na področju nabave in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom soočamo tako s korupcijskimi dejanji, z neurejenim trgom, kot tudi z neurejeno zakonodajo, ki bi lahko določene nepravilnosti in netransparentno ravnanje z javnimi financami v javnih zdravstvenih zavodih preprečila. Instrument, s katerim lahko v Državnem zboru opozorimo na nepravilnosti, je nedvomno preiskovalna komisija. V zaključkih preiskovalnih komisij smo pristojne organe na nepravilnosti zlasti v javnih zdravstvenih zavodih že večkrat opozorili, vendar, žal, epiloga nikoli ni bilo. Tu imam v mislih predvsem ugotovitve in zaključke preiskovalne komisije na področju žilnih opornic. opornic. Preiskovalna komisija na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo je takoj po sprejetju vmesnega poročila s področja otroške kardiologije v mesecu juliju 2020 pričela s parlamentarno preiskavo neracionalnih in nezakonitih nabav medicinske opreme ter zdravstvenega materiala na primeru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Novi Gorici. omenjeni bolnišnici že vrsto let postopki javnega naročanja predstavljajo veliko težave in segajo daleč nazaj, vse v leto 2004, ko je bolnišnico na nepravilnosti opozorilo Računsko sodišče in ji naložilo popravljalne ukrepe, ki pa vse do danes še niso bili realizirani oziroma so bile nepravilnosti pomanjkljivo odpravljene. Predmet preiskovalne komisije je bil pregled dokumentacije oziroma gradiva, ki ga je komisija pridobila s strani bolnišnice in zajema javna naročila za nakup kolčnih protez. Namen preiskovalne komisije pa je bil ugotoviti, ali gre morebiti za politično odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in so vpleteni v upravljavske odločitve ter nabavo medicinske opreme in zdravstvenega materiala, ki so pripeljale do nesmotrnih in nezakonitih nabav. V primeru ugotovitve nepravilnosti pa je bil namen preiskovalne komisije tudi, da se pripravijo predlogi za spremembo obstoječe zakonodaje.

zaslišanj prič je bilo razbrati, da so dolga leta nabave v bolnišnici potekale kar preko vodje bolnišnične lekarne. Hči vodje bolnišnične lekarne pa je bila tudi direktorica podjetja GoPHARM, d. o. o., ki je v bolnišnico v velikem obsegu uspešno dobavljala zdravila. Obe, torej mama in hči, sta v postopkih javnih naročil seveda sodelovali, kar med drugim nedvomno kaže tudi na morebiten konflikt interesov. d. o. o. je imelo v primerjavi z drugimi bolnišnicami tudi precej višji delež dobav zdravil in potrošnega materiala bolnišnici Nova Gorica. Omenjeno nadpovprečno poslovanje je v letu 2016 ugotovil tudi upravni nadzor Ministrstva za zdravje, vendar vodstvo bolnišnice zopet ni reagiralo. Nerazumljivo je tudi dejstvo, da je ves izbor materiala in opreme pripravila in vodila vodja bolnišnične lekarne, pripravljala je pa tudi specifikacijo materiala z blagovnimi znamkami. Na nepravilnosti so opozarjali tako zaposleni kot ponudniki, vodstvo pa ponovno ni reagiralo. Torej, vodja bolnišnične lekarne je imela po internem pravilniku posebna pooblastila v vseh postopkih oziroma je bila ključna oseba pri pripravi tistega dela razpisa, ki je neposredno vplival na izbiro ponudnika. Bila pa je tudi edina, ki ni podpisala izjave o nezdružljivosti funkcij, čeprav bi jo glede na delovno mesto morala. Tudi o tej pomanjkljivosti je bilo vodstvo bolnišnice seznanjeno, ukrepov s strani pristojnih v bolnišnici pa ni bilo. Preiskovalna komisija je tudi ugotovila, da je nabava kolkov oziroma protez v bolnišnici potekala preko posrednika, zato je bolnišnica medicinski material tudi krepko preplačevala, in sicer tudi do 37 in več odstotkov. Tudi afera Primsell ne preseneča. Gre za znano javno afero večletnega edinega ekskluzivnega dobavitelja preplačanih kolčnih protez v bolnici Nova Gorica. Podjetje Primsell d. o. o. je v lasti Aleša Furlana, ki je brat Harija Furlana, nekdanjega vodja specializiranega državnega tožilstva. Podjetje Primsell d. o. o. je torej kolčne proteze več kot 10 let dobavljalo zgolj bolnici Nova Gorica. To podjetje je kolčne proteze kupovalo od italijanskega podjetja Lima iz Vidma. to je zanimiva izjava Aleša Furlana, se pravi direktorja Primsella, da s podjetjem Lima iz Vidma njegovo podjetje ni imelo sklenjene nobene pravne podlage oziroma pogodbe, na osnovi katere so kupovali kolčne proteze. Po njegovih besedah je poslovanje potekalo na podlagi zaupanja, kar je dokaj nenavadno, saj gre za zneske, ki sedajo tudi do več milijonov evrov. Zanimivo je tudi, da je italijansko podjetje Lima dobavljalo kolčne proteze ostalim bolnicam, ampak ostalim bolnicam direktno brez posrednika. Aleš Furlan, direktor Pimsell d. o. o., je na zaslišanju povedal, da njegovo podjetje tudi z bolnico Nova Gorica ni imelo sklenjeno nobene pogodbe glede konsignacijskega skladišča, saj je po njegovih besedah tudi poslovanje z bolnico temeljilo na zaupanju oziroma ustnem dogovoru. Žal preiskave zaradi morebitnega oškodovanja javnih sredstev v primeru Primsella, d. o. o., na specializiranem državnem tožilstvu morebiti prav zaradi sorodstvenih povezav ni bilo. Komisija je pri svojem pregledu dveh javnih razpisov za nakup ortopedskega materiala iz let 2009 in 2014 tudi ugotovila, da so v posameznih primerih javnega naročila vrednosti presegale do 50 in več procentov od prvotno načrtovane vrednosti samega javnega naročila. V letu 2009 je mimo javnega razpisa bolnica kupila kar za 1,4 milijonov evrov ortopedskega materiala. V letu 2014 pa je bilo mimo javnega naročila nabavljenih več kot 3 milijone evrov medicinskega materiala, kar znaša več kot 43 %, kot je bilo določeno s sklepom o izvedbi javnega postopka. Pri vsem tem pa je najbolj zanimivo predvsem dejstvo, da je s takšno prakso zaslužilo največ podjetje Mark Medical, d. o. o. Morebiti gre za tako veliko dobavo ortopedskega materiala ravno zaradi dejstva, da je bil v bolnici takrat zaposlen sin direktorja podjetja Mark Medical, d. Zaradi vseh teh nezakonitih postopkov javnega naročanja v bolnici Nova Gorica je bilo sproženih tudi 11 sodnih postopkov v zvezi s postopki samega javnega naročanja. Od teh je bilo 6 postopkov zaključenih kot nezakonitih, postopki za ostalih 5 javnih naročil pa še potekajo. Bolnica Nova Gorica je za te zaključene primere že prejela globo v višini 380 tisoč evrov. Pred preiskovalno komisijo je bilo v postopku soočenja bivših direktorjev bolnice tudi ugotovljeno, da je bivša direktorica bolnice krivo pričala pred preiskovalno komisijo v zvezi s samim plačilom kazni, ki jih je morala plačati zaradi kršitve zakonodaje v zvezi z javnimi naročili. Na vprašanje predsednice preiskovalne komisije, zakaj je direktorica pred komisijo lagala, je bivša direktorica Bolnice Nova Gorica odgovorila, bom citirala: »Sem pač neumna.« Komisija je ugotovila nepravilnosti tudi pri poslovanju bolnice Nova Gorica pri izdajanju soglasij zdravnikom za delo izven bolnice. za delo izven bolnice. Iz pregleda poslovnega računa Apolon, d. o. o., izhaja, d so bili vsi zdravniki, ki imajo pogodbo s tem zavodom, se pravi Apolon d. o. o. hkrati tudi zaposleni v bolnici Nova Gorica. Gorica. Preiskovalna komisija v tem vmesnem poročilu predlaga: da se na področju nabave v zdravstvu uvede pojem referenčne cene, in sicer na podlagi primerljivih cen medinske opreme in zdravstvenega materiala na slovenskem trgu in na trgih drugih držav članic EU; da se uvedejo skupna javna naročila in ustanovi poseben neodvisen urad za nadziranje, izvajanje in pa realizacijo skupnih javnih naročil; javnem naročanju vključijo obvezni elementi aneksa k pogodbi o javnem naročanju in da se v okviru postopka javnih naročil uredi instrument konsignacijske pogodbe ter definira pojem okvirnega sporazuma z določitvijo njegovih obveznih elementov. V Slovenski demokratski stranki se strinjamo z bistvenimi ugotovitvami preiskovalne komisije in seveda tudi njenim sklepom, zato bomo

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, kolikor nas je še ostalo v tej dvorani! Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica se nanaša na obdobje 2007–2018 v skladu z opredeljenim aktom o ustanovitvi predmetne preiskovalne komisije. Ključna ugotovitev preiskovalne komisije v splošni bolnišnici Nova Gorica je, da vodstva bolnišnice v obravnavanem obdobju in tudi v preteklosti niso ravnala v skladu z Zakonom o javnim naročilih in notranjim aktom, to je navodilom-1 Zakona o javnem naročanju-2 dva in Zakona o javnem naročanju-3 za oddajo javnih naročil male vrednosti. Prav tako je ugotovljeno, da vodstvo bolnišnice ni zagotavljalo gospodarnega in transparentnega ravnanja z javnimi financami in več kot očitno kaže na neurejenost tako javnega naročanja ter nakupa in upravljanja z medicinskim materialom in opremo. Po jasnem opozorilu Računskega sodišča, ki je bolnišnici za leto 2002 izdalo negativno mnenje glede izvajanja javnih naročil, je bil sicer sprejet pravilnik o javnem naročanju, ki je podrobneje določal organizacijo in vodenje nabavne službe ter skupine za javna naročila, določal obvezne faze v postopku oddaje javnega naročila ter opredelil pristojnosti in odgovornosti udeležencev v procesu javnega naročanja. Preiskovalna komisija žal ugotavlja, da se te zaveze v času preiskave niso uresničile oziroma so se očitno kršile. V drugi točki, zaključku skupne ugotovitve preiskovalne komisije, smo zapisali, da krivdo za takšno nabavo in upravljanje z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom lahko pripišemo vodstvu splošne bolnišnice Nova Gorica, strokovnemu svetu, zdravnikom in vodji bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Nova Gorica, Ministrstvu za zdravje in pa Vladi Republike Slovenije. Vse analize je treba presojati z objektivnim in kritičnim pogledom. V nadaljevanju govorimo o politični odgovornosti Vlade Republike Slovenije, formalnopravno upravljalski odgovornosti vodstva bolnišnice in zdravnikov ter strokovni odgovornosti. Zaključujemo o etični odgovornosti, ki pa jo pripisujemo vsem. Primer Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica kot netransparentnega in negospodarnega ravnanja in poslovanja je odraz neučinkovitega vodenja celotnega slovenskega zdravstva. Jasno je razvidno, da v tem obdobju varstveni mehanizmi niso delovali. V sistemu javnih zdravstvenih zavodov poleg jasnih zavez in odgovornosti uprave, direktorja, sveta zavoda, strokovnega direktorja zavoda, strokovnega sveta zavoda, obstajajo še sistemi nadzora, kot so notranje revidiranje, mehanizmi nadzora s strani Ministrstva za zdravje, Ministrstva za finance kot inšpekcijske službe in tudi Računskega sodišča. Spoštovane kolegice in kolegi, tako se moramo resno vprašati, kako se kljub vsem tem mehanizmom lahko v javnih zavodih zdravstva dogajajo takšne nepravilnosti in se tako očitno netransparentno porabljajo javna sredstva, ki se v določenih primerih kažejo tudi kot sum kršitve 37. in 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Tako je nujno za preprečitev netransparentnega in negospodarnega ravnanja z javnimi financami pri nabavi medicinske opreme in pripomočkov v slovenskem zdravstvu, da pristopimo k skupnemu javnemu naročanju in regulaciji cen. Prav tako je potrebno ustrezno dopolniti obstoječi zakon o javnem naročanju, kjer se bodo jasno opredelili postopki javnega naročanja. Sprašujem se tudi, ali so zdravniki kot direktorji javnih zdravstvenih zavodov glede na odgovornost, ki jo nosijo kot poslovodje v skladu z zakonodajo, sploh usposobljeni za to nalogo. Ali ne bi bilo potrebno, da za to nalogo opravijo dodatno usposabljanje, preden prevzamejo takšno vodstveno nalogo? V sami preiskavi smo ugotovili tudi sum negospodarnega ravnanja pri izdajah dovoljenj za delo zunaj zavoda Splošne bolnišnice Nova Gorica, čeprav so bile znotraj bolnišnice neizkoriščene kapacitete tako kadrovske kot v opremi. Pri tem je ugotovljeno, da sta takšna dovoljenja izdajala celo dva direktorja zavoda, ki sta z zunanjimi podjetji celo v lastniškem razmerju in sta si pri tovrstnem negospodarnem ravnanju medsebojno pomagala. Takšno ravnanje vodstvenih delavcev je nedopustno, neodgovorno in nehigienično. Vsekakor slabi sistem javnega zdravstva tako prihodkovno in stroškovno, predvsem pa vnaša nezadovoljstvo med sodelavce javnega zdravstva, ki si prizadevajo za strokovno in etično zdravljenje in izvajanje vseh zdravstvenih storitev državljank in državljanov in tudi drugim, ki se zdravijo v Sloveniji. Ob tej ugotovitvi se v LMŠ sprašujemo, zakaj vlada Janeza Janša pri zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva ni v prvi vrsti sledila ukrepom za krepitev obstoječega javnega zdravstvenega sistema za racionalizacijo delovanja zdravstvenega sistema z obstoječimi resursi. V ukrepih nismo zasledili postavitve zdravstvene mreže po standardih in normativih, ki bi Ministrstvu za zdravje omogočili preglednost nad zasedenostjo oziroma pomanjkanjem kapacitet tako v opremi kot v kadrih in omogočili spremljanje produktivnosti posameznih zdravstvenih timov po regijah. Tako bi lahko zdravstvene delavce tudi ustrezno nagrajevali po kvaliteti in tudi po kvantiteti. Pacienti po vsej Sloveniji imajo pravico do enakopravne obravnave po standardih in normativih, zato je že zadnji čas, da k temu resno pristopimo.

Prav to pa bo po ugotovitvah preiskovalne komisije na primeru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica še oslabilo sistem javnega zdravstva. Dejstvo je, da zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva ne sledi temu vmesnemu poročilu, ki jasno kaže na nepravilnosti, ki povzročajo netransparentno in negospodarno vodenje javnih zdravstvenih zavodov v zdravstvu. Ukrepi v zakonu in ugotovitve tega poročila so tako celo v nasprotju. Tako se sprašujem, kako bodo ukrepi lahko uspešno delovali na stabilnost tega zdravstvenega sistema, ki vsekakor poka po šivih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti mag. Bojana Muršič, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa podpredsednica za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pred nami je vmesno poročilo preiskovalne Komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Komisija je analizirala javna naročila za nakup ortopedskega medicinskega materiala v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici. Na podlagi zaslišanja prič in gradiv je prišla do nekaterih ugotovitev, ki kažejo na morebitno ne transparentnost ter negospodarno ravnanje z javnimi financami. Zaključne ugotovitve so spisane v kar 30 točkah. Za neurejeno stanje ter netransparentno in negospodarno ravnanje z javnimi financami krivdo morebiti lahko prepišemo vodstvu splošne bolnišnice, a o tem bodo morali odločati pristojni organi. Komisija ugotavlja, da zakonodaja na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo ni urejena. Trg zdravstvenega materiala v Sloveniji je neurejen in zlahka prihaja do nepravilnosti. Nadalje v poročilu lahko preberemo, da že omenjena bolnišnica morebiti ni imela ustrezno urejenih notranjih aktov ter pravilnikov. Obstaja sum kršitve krovnega zakona o postopkih javnega naročanja, sum nasproti interesov ter sum objektivne politične odgovornosti pristojnih javnih funkcij. To je le nekaj ugotovitev, ki jih je komisija zapisala v svojih končnih ugotovitvah ter zaključkih. Predlagani sklep, o katerem bomo danes odločali, ima dve glavni točki oziroma sporočili. Nujna je sprememba oziroma dopolnitev zakona, ki ureja javno naročanje, ter napotilo, da se v Državni zbor v najkrajšem možnem času vloži zakonski predlog, ki ureja področja javnega naročanja, ki bo vseboval vseh devet napotil oziroma priporočil komisije. V zakonodajnem procesu imamo vložena dva predloga sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju. Prvi je bil vložen s strani Vlade in bomo danes o njem tudi odločali in drugi s strani poslank in poslancev vladajoče koalicije. Poslanski skupini Socialnih demokratov pri predlaganem sklepu nimamo zadržkov a opozarjamo, da se končna vsebina zakonov oblikuje na sejah pristojnih delovnih teles ter na plenarnih zasedanjih Državnega zbora. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Levica predstavil gospod Boštjan Koražija. Izvolite. BOŠTJAN

ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Potem ko se je komisija najprej ukvarjala s preiskavo okoliščin, napak in propada otroške kardiologije, se je v drugem delu osredotočila na nabave medicinske opreme, ki ga je doslej proučila na primeru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Tako je pred nami vmesno poročilo o delovanju nabav v tej bolnišnici za obdobje od leta 2007 do vključno leta 2018. Namen vmesnega poročila je sintetizirati zaključke in predlagati rešitve, ki bi izboljšale same postopke naročanja in nadzor nad porabo javnih sredstev v okviru teh nabav. Splošna bolnišnica v Novi Gorici je bila s strani različnih organov skozi leta večkrat opozorjena na napake in njihovo odpravo v postopkih oddaje in izvedbe javnih naročil. Tako so jo na pomanjkljivost opozarjali, recimo, Računsko sodišče leta 2004, revizijsko poročilo izbranega revizorja, Računovodstvo in poslovno svetovanje Milena Gorjup, s. p., leta 2011, upravni nadzor Ministrstva za zdravje za obdobje od 1. 5. 2011 do 30. 10. 2014. Končno poročilo nadzora je bilo izdano v letu 2016. Seveda ne smemo izpustiti niti posameznikov, javnih in anonimnih, ki so opozarjali na napake. Kakor izhaja iz izpovedi prič in dokumentov, ki jih je pridobila komisija, kot so priče gospod Mihelič, gospa Rebek, so priče tudi povedale, da je bilo izrečenih več pripomb na način vodenja javnih naročil predvsem, ko se je za vpise karakteristik uporabljalo kar kode izdelkov iz kataloga dobavitelja. Tudi vodja javnih naročil gospa Bizjak je pristojne opozarjala na neustreznosti izvajanja postopkov javnih naročil, vendar očitno ni bila slišana ali pa vsaj ne dovolj hitro. Po pridobljenih dokazih se stanje ni bistveno spremenilo vse do odhoda gospe Štefančič z mesta vodje lekarne in prihoda zunanjega izvajalca za področje javnega naročanja v letu 2015. Nezaslišano je, da se navkljub opozorilom z različnih ravni ni dosti premaknilo in so se sporne prakse nadaljevale vsaj do leta 2015. Postopki javnih naročil so bili izvedeni v nasprotju z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Bili so izvedeni tudi v nasprotju z veljavno zakonodajo, ker manjkajo dokumenti in zapisniki. Pojavlja se tudi drobljenje javnega naročila na več manjših z namenom izigravanja zakonskih predpisov in natančno opisovanje karakteristik predmeta naročila z namenom možnosti kandidiranja zgolj izbranega dobavitelja in tako naprej. Marsikaj smo slišali na tej komisiji. Vse to je bilo možno, ker že interni akti niso bili medsebojno usklajeni in se je nabava vršila na preveč mestih. Take in podobne ugotovitve, na katere so opozarjali različni deležniki in jih povzema tudi naša parlamentarna komisija, kažejo tudi na pomanjkljiv nadzor s strani zavoda in pristojnega ministrstva. Treba je poudariti nekaj dejstev, ki se jih poročilo, ki ga obravnavamo, ne dotakne ali ne podčrta dovolj. Naj začnem kar pri internih aktih. Seveda so pomembni, treba jih je urediti, vendar to še ne pomeni, da akterji, ki so jim zaupane določene naloge, konkretno v tem primeru naloga javnega naročanja, ne bi zmogli uspešneje in zakonito opraviti postopka oddaje javnega naročila, če bi se držali vseh črk zakona, če že ne duha Zakona o javnem naročanju in druge predmetne zakonodaje. Delavca z visoko stopnjo integritete in etičnega delovanja, ki razume, da je v službi vseh prebivalcev države, je pač stežka prepričati, da bi delal v nasprotju s svojo vestjo ter v nasprotju z zakonodajo. Razloge za kršenje gre torej iskati pri kadrih samih, po eni strani pri njihovih etičnih izbirah, po drugi strani pa bi lahko bil razlog tudi morda nezadostno poznavanje zakonodaje. Nobene od teh karakteristik si ni mogoče pridobiti čez noč, je plod načrtnega truda in izpopolnjevanja. Kadar sta obe od naštetih na izrazito nizki ravni, smo seveda vsi še na slabšem. Zato je ključna načrtna kadrovska politika in pozitivna selekcija, ki omogoča napredovanje res preverjenim in strokovnim kadrom. Obenem pa je treba zagotoviti primerno rotacijo na odgovornih delovnih mestih, kar je tudi ena izmed ugotovitev naše preiskave, v nasprotnem primeru se lahko tudi nehote ustvarjajo nekatere vezi, ki pomenijo potencialno grožnjo javnemu naročanju. Gre torej za moment povezanosti in po drugi strani izpostavljenosti določenih kadrov. V zdravstvenem sistemu so zdravniki bolj ali manj zadnji v verigi odločevalcev. Podporne službe v bolnišnici, med katere štejem tudi službe, zadolžene za naročanje materialov, se lahko zdravnikom uklonijo, tudi ko gre za njim lastne strokovne naloge. Konkretno, na primer na področju javnega naročanja. Kakor te službe ne posegajo na področje strokovnih določitev zdravljenja, tako tudi zdravniki ne smejo posegati na področje, ki se ne tiče njihovih pristojnosti. Zopet smo pri odnosih in pri integriteti ter etičnih odločitvah določenega posameznika na konkretnem delovnem mestu. Navajanje kataloških številk namesto opisa karakteristik, in še to zgolj tistih najnujnejših in neobhodno potrebnih, ne kaže toliko na delavce, ki so neposredno izvajali naročila, pač pa na zdravnike same, ki so favorizirali točno določenega proizvajalca, in na njihov pritisk na delavce, ki so pripravljali ta javni razpis. To so izpovedale tudi priče. Pa tudi iz listinske dokumentacije oddanih naročil izhaja, da podrobne karakteristike, kadar ni šlo za kataloške številke materiala, s katerimi so v okviru javnih razpisov želeli točno določen izdelek konkretnega proizvajalca, kažejo na tako specifičnost znanja, ki ga lahko ima zgolj specialist zdravnik. Seveda nabavniki niso samo pod pritiskom določenih zdravnikov, te lahko izvaja tudi vodstvena struktura. Gre torej za celoten sistem, ki nima učinkovitih vzvodov za zavarovanje kakovosti dela in avtomatskega ugotavljanja odklonov. Jasno, da so merila kakovosti za različna delovna mesta različna in zahtevajo neprestano spremljanje ter prilagajanje v spreminjajočem se okolju, a vendar tak sistem ni nemogoč. Da je bilo možno delati drugače, kažejo tudi posamezne izjeme doma, predvsem pa v tujini, na katere javno opozarjajo naši mediji in tudi dostikrat preberemo o njih v naših medijih. Ker je torej zadeva okoli naročanja precej kompleksna, preiskovalna predlaga centralizirano naročanje in ali uvedbo referenčnih cen. V Levici smo v programskem dokumentu za zadnje volitve 2018 oblikovali stališče do te problematike v zdravstvu, ko smo predlagali zdravilo za korupcijo in visoke provizije pri dobavi medicinskih materialov. Z ustanovitvijo javnega podjetja za nabavo medicinskih materialov, ki bi izrinilo privatne posrednike, bi dejansko potem tudi ta dobiček podjetja šel nazaj direktno v zdravstveni sistem in bi dejansko bila ta naročila dosti bolj transparentna, učinkovita in tudi bolj dobičkonosna. Tudi uvedba referenčnih cen se je pri nekaterih zdravilih izkazala za učinkovito, vprašanje pa je, če ne bi podrobnejše analize evropskega trga prinesle še ugodnejših cen. Glede na obdobje predsedovanja EU bi lahko Slovenija izpostavila tudi prednost tega centraliziranega naročanja v evropskem okviru in tudi naredila prve korake k realizaciji takšnega projekta. Še zmeraj je čas in še zmeraj se lahko ta projekt po mojem tudi celo obudi v življenje. Veliko bi storili že z obveznostjo neposrednih naročil pri proizvajalcih in regulacijo marž pri preprodajalcih. Da bo slednje v Sloveniji težko, se je izkazalo tudi v tako kočljivih trenutkih, kot je bilo pomanjkanje opreme v začetku epidemije, ko se zdi, da je v naši državi vsako tako neposredno naročanje nezaželeno in skoraj prepovedano. Imam še kar nekaj stvari, ki bi jih predstavil, ampak se bojim, da mi časa primanjkuje, tako da bom počasi zaključil. Glede na vse, kar sem že tudi povedal oziroma tudi kar smo na tej komisiji sklenili in mislim, da smo bili učinkoviti, pa kljub temu ravno zaradi vseh teh sistemskih stvari, ki se dogajajo, se bomo v Levici pri tem sklepu vzdržali. Upam pa, da bomo potem drugič tudi uradno podprli oziroma bili za, ker mislim, da bo treba, da komisija da neke bolj jasne direktive glede določenih javnih naročil. Ker to, kar smo vse slišali na teh raznoraznih pričanjih,

Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o vmesnem poročilu, o bistvenih ugotovitvah in o predlogu sklepa. Seznam se je kar izčrpno skrajšal. Imamo samo še dva prijavljena razpravljavca, gospod Andrej Černigoj in pa mag. Karmen Furman. Gospod Černigoj, izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Ustanovitev in poglobljeno delo preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanju z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom se je izkazalo za pravilno in upravičeno. Jaz bi tukaj na eni strani pohvalil delo preiskovalne komisije in vseh strokovnih sodelavcev. Da je bilo preiskovano delo zelo zahtevno, govori tudi dejstvo, da je bilo treba najeti tudi sodnega izvedenca in specialista nevrologa, ki je nekako še bolj podrobno in natančno pregledal vse podatke, vse pogodbe in in predvsem to nesistematično delo, ki je bilo opravljeno v tej bolnišnici. V tej preiskovalni komisiji so se na začetku usmerili na eno bolnišnico, na primer Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Moram reči, da sam prihajam

v Republiki Sloveniji. Moram reči, da ko sem spremljal priče, ki se ne spominjajo, izgubljajo spomin, ki krivo pričajo, sem kar malček izgubil

državljankami in državljani. Tukaj bi pohvalil še enkrat delo same preiskovalne komisije, ki je povabila 16 prič. Moram reči, da je bilo kar nekaj zanimivosti oziroma cvetk. Meni se je predvsem zdel zelo zanimiv primer podjetja Primsell, njegovega direktorja in vsemogočnih njegovih povezav, tudi sorodstvenih. Veliko dela je bilo opravljenega, kot bi na podeželju rekli, po domače, ampak mogoče bi te ljudi na podeželju s tem tudi užalil. Moram reči, da če se malček v hecu izrazim, to nenavadno javno zasebno-partnerstvo v obliki matere in hčerke je bizarno na tem področju in tukaj moram reči kot poslanec Državnega zbora in tudi kot državljan Republike Slovenije, da ta zanimiva praksa mi nekako ne

Revizorji bi morali poznati vsebino, tematiko v Sloveniji in v tujini, naročnik in plačnik ter revizije ne bi smela biti sama bolnica ali pa nadzorni organi bolnice, ampak bi to moralo biti Ministrstvo za zdravje oziroma še bolje kar Vlada. Stanje je resno in ga je treba ustrezno naslavljati, bolnišnice pa same sebe ne morejo revidirati, ker že ptički na veji čivkajo, da revidirajo …

in tudi kolegu Černigoju za razpravo v okviru dela naše preiskovalne komisije. Malce se moram vseeno odzvati na stališče kolega iz Levice, ki je tudi član naše preiskovalne komisije. Kolikor je meni znano oziroma kolikor se spomnim po spominu, je tudi dokaj tvorno sodeloval pri samih sejah. Pa vendarle določene navedbe iz vašega stališča, glejte, kolega, dali ste določene pomisleke k vsebini napotitvenega sklepa, ki se danes obravnava na koncu tega vmesnega poročila. Vmesno poročilo ste tudi kot član komisije dobili predhodno v obravnavo, pregled, imeli ste več kot teden dni, če se ne motim deset dni časa, sami ste sodelovali na teh sejah preiskovalne komisije, tako da poročilo dobite zato, da tudi sami predlagate kakšne popravke ali pa mogoče, ne vem, dodate svoje ideje, kako naj bi se zakonodaja glede na ugotovitve preiskovalne komisije spreminjala. Zdaj nekih pavšalnih navedb, da pa vi tega ne morete potrditi, ker nekako bi pa enkrat pa vendarle neke druge direktive še notri

niste niti predlagali, niti dopolnili, tako da jaz upam, da pri naslednjem vmesnem poročilu ali pa pri končnem poročilu bomo toliko tvorni vsi skupaj, da tisto, kar vas moti ali pa mislite, da v poročilu manjka, predlagate, pa bo tudi najprej širša razprava in glasovanje v okviru komisije, pa potem tudi kasneje, če bo zadeva izglasovana, tudi na seji Državnega zbora. Pa še mogoče tole v poduk, referenčne cene. Le-te se oblikujejo oziroma naj bi se oblikovale na podlagi cen primerljivih ostalih držav v okviru Evropske unije. Na koncu mi

sodelovanje in konstruktivno delo. Pred nami je še kar nekaj izzivov in verjamem, da bomo tudi v bodoče sodelovali na enak način. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker je gospa Karmen Furman kot predsednica preiskovalne komisije ravnokar imela besedo, sprašujem, če želi še enkrat besedo v sklepnem delu. Ne. Potem zaključujemo ta prvi del. Sprašujem, če ima kdo interes še za razpravo v delitvi časa. Gospod Boštjan Koražija. Če se bo prijavila potem še predsednica, bo dobila besedo še potem za vami. Gospod Koražija, 5 minut Spoštovana, najlepša hvala za besedo. Spoštovana gospa Karmen Furman! Ko smo se pogovarjali o teh javnih naročilih oziroma tudi o možnostih,

dobro, da se končno decentralizirano naročanje ukini, kar mislim, da tudi, če sem prav razumel iz vaše razprave, da se tudi dela v tej smeri oziroma da se bo slej kot prej tudi prišlo do te točke.

Tako da jaz spoštujem vaše mnenje, sploh ne bom kakorkoli nasprotoval, ampak morate tudi vi spoštovati moje mnenje oziroma naše mnenje v tem primeru, tem primeru, saj bi lahko ogromno stvari glede teh zadev oziroma tudi glede teh pričanj na teh odborih povedal oziroma v tej smeri razglabljal. Dejansko je to eden večjih problemov, kar sem tudi jaz osebno ugotovil pa tudi kar smo se pogovarjali, da ta zdravstveni menedžment je tudi problem, je tudi problem, ki ni jasno določen. Dostikrat zdravniki, ki so pričali oziroma so bili direktorji ali so še direktorji, so zelo kompetentni kot specialisti, so pa bili zelo slabo kompetentni ali pa celo nekompetentni pri vodenju vodenju v tem primeru bolnišnice. V tej smeri si jaz tudi želim, da bi tudi komisija delovala naprej, da bi konkretno z nekimi zaključki, ki bi jih lahko mogoče celo kdaj tudi vladi predlagali, da bi mogoče v tej smeri šle stvari naprej. Kot rečeno, moram priznati, da tudi ni bilo nobenih konfliktov na teh komisijah, ki smo jih imeli. jih imeli. Gospa Furman, vi ste tako zelo impulzivno nastopili proti meni. Ne vem, zakaj sicer, ker se nisem z vami nikoli skregal. Tako da ja, to je to.

Hvala lepa še za to zadnjo besedo. Poglejte, spoštovani kolega Koražija, jaz spoštujem vaše mnenje in vsakršno drugačno mnenje. Prosila bi vas samo, da drugič, glede na to da ste član komisije, pa vendarle dopolnite s kakšnim argumentom. Navsezadnje to je delo članov komisije, če nekaj preiskujemo več mesecev. Bi bila pa zelo vesela, da člani te komisije, ko imajo mnenje, ga tudi argumentirajo, ne pa splošno, pavšalno zadeve zavrnejo. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo o vmesnem poročilu, o bistvenih ugotovitvah in o predlogu sklepa. predlogu sklepa amandmaji niso bili vloženi, zato bomo o bistvenih ugotovitvah in o predlogu sklepa odločali v skladu s časovnim potekom seje zbora v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 24. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14.

31., 40., 41., 42., 43., 44. in 50. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 6.A točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih inštrumentov v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada niste opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Nadaljujemo sprekinjeno 6.B točko dnevnega reda, to je tretjo obravnavo Predloga zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada niste opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo sprekinjeno 6.C točko dnevnega reda to je tretjo obravnavo Predloga zakona o hipotekarni in komunalni obveznici v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada niste opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo sprekinjeno 45. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 12. 7. 2021. Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k poglavju 6. 1. 4. Glasujemo.

Zaključili smo odločanje o amandmaju. Prehajamo na odločanje o predlogu resolucije v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu oziroma na seji zbora, predlog resolucije neusklajen.

reform v smeri razogljičenja slovenske družbe in države, izrazito neambiciozna. Recimo, toplogredni izpusti v kmetijstvu naj bi se do leta 2030 po tej strategiji zmanjšali samo za 1 %. V prometu naj bi, čeprav vemo, da moramo priti do ničle, do leta 2030 zmanjšali samo za dobrih 10 % toplogredne izpuste. Podobno je v ostalih sektorjih. Celotno breme razogljičenja te države se prelaga nekam po letu 2030 ali pa celo po letu 2040, s tem da so podnebne spremembe že zdaj realnost. Smo v enem izmed največjih vročinskih valov. Pred kratkim so baje v Ljubljani namerili najbolj vročo noč, odkar se meri, temperatura nikoli ni padla pod 25 stopinj Celzija. Ampak to seveda še lahko preživimo. Problem je, kar se dogaja ta trenutek na zahodu Kanade, kjer je globoko na severu temperatura za več tednov poskočila na več kot 50 stopinj Celzija, in kar se dogaja na severnem tečaju. Vse kaže, da smo že prestopili točko, ko svetovna klima postaja nepredvidljiva, in se bomo počasi znašli v svetu, ko ne bo več podnebne stabilnosti, kakršno smo poznali doslej. To ne bo samo slabo vplivalo na naravo, to bo slabo vplivalo na celotno življenje, vključno z ljudmi na tem planetu. Da se pogovarjamo o strategiji, ki pravi, da bo v enem od ključnih sektorjev za 1 % zmanjšala do leta 2030 izpušne pline, medtem ko imamo skupen evropski cilj, da je treba do tega leta za 55 % zmanjšati izpuste, je, oprostite, povsem neresno. Edina resna stvar, zavezujoča, ki ste jo zdaj dali z amandmajem v ta zakon nazaj, je, da naj bi se začeli upravni postopki za gradnjo drugega bloka nuklearke. Sam nisem nasprotnik jedrske energije, bom pa povedal takole, nuklearka se ne gradi na ta način, da se na neko poletno sejo s 50 točkami, v neko resolucijo, ki je šla mimo kakršnekoli javne razprave, vtakne določba, da se bodo začeli upravni postopki. Tako ste pred dobrim desetletjem in pol začeli graditi neko termoelektrarno, pa vemo, kako se je ta zgodba končala oziroma koliko nas bo to stalo, preden pridemo do epiloga. Na ta način se tega ne dela, to so milijardni projekti. Ob tem je treba povedati, da jedrska energija, čeprav načeloma to ni energija, ki bi imela visok ogljični odtis, sama po sebi ne more biti odgovor na podnebne spremembe, kot kaže, pa drugega odgovora v tej resoluciji ni. Zato je v Levici ne moremo podpreti.

Nadaljujemo prekinjeno 49. točko dnevnega reda – Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Prehajamo na odločanje o bistvenih ugotovitvah preiskovalne komisije, ki so v vmesnem poročilu zapisane na straneh od 65 do 122. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa preiskovalne komisije, ki je na strani 127. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 46. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Skupnega dvoletnega poročila o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2018 in 2019. Ker k predlogu sklepa ni bilo vloženih amandmajev, prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Glasujemo.

(Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 47. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Poročila Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020. Ker k predlogu sklepa ni bilo vloženih amandmajev, prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Nadaljujemo s prekinjeno 34. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev glasu ima Luka Mesec. Hvala lepa. V Levici bomo nasprotovali temu zakonu, ker gre za prvi kamen v davčni reformi, ki jo namerava izvesti vlada to jesen. Ta davčna reforma je ena v vrsti davčnih reform Janševih vlad in je na celi črti škodljiva. V zakonu o davku na dohodek pravnih oseb je prva stvar, ki bode v oči, ta, kako se pojmuje in definirajo davčne oaze. Do zdaj so za davčne oaze veljale države, ki niso članice Evropske unije in v katerih je splošna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 %. Takšne so šle na seznam davčnih oaz. Po novem se temu dodaja, da o tem, ali gre takšna država, ki ima stopnjo obdavčitve dobička nižjo od 12,5 %, na seznam davčnih oaz, o tem po novem odloča minister. Si predstavljam, da mogoče kakšen tovariš Snežič, ki posluje v kakšni prijateljski državi, ki bi se lahko okvalificirala za davčno oazo, bo na ministrstvu dosegel, da ne gre na davčno oazo, in bomo lahko ob ob avtocestah še naprej brali panoje, kako se lahko izognete davkom v Sloveniji, če odprete podjetje v Bosni. Popravite me, če to ne drži. Drugič, kar je zanimivo, je, kako se pojmuje obdavčitev pojmuje obdavčitev dobička. Vsi vemo, da so obdavčitve dobička bile vrsto let stvar tekme proti dnu, tako v Evropski uniji kot širše po svetu. Trenutno se končno veter obrača v drugo smer. Ameriški predsednik Biden je napovedal, da bo obdavčitev dobička povečal z 21 na 28 %. Pri nas smo nekako znašli v režimu, ki deluje v obratno smer. Imeli smo prvo Janševo vlado, ki je zmanjšala obdavčitev dobička s 25 na 20 %, imeli smo drugo Janševo vlado, ki je ob tem uvedla še politiko izjemno radodarnih davčnih olajšav in omogočila, da se nekatera podjetja v celoti izognejo plačilu dobička, imajo stopnjo 0. Med letoma 2013 in 2016 je zaradi teh reform splošna stopnja dobička med slovenskimi podjetji znašala med med 11 in 12 % v vseh treh letih. Se pravi, sami bi se kvalificirali kot davčna oaza, če bi gledal ta kriterij. In kaj zdaj počnete? Uvedli boste novih 30 milijonov odpustkov za zasebna podjetja. Kakšni bodo učinki, vemo. Razvojnih bolj malo, v državnem proračunu bo pa še naprej primanjkovalo denarja za zdravstvo, za stanovanja, železnice pa vse ostalo. Je pa teh 30 milijonov šele začetek, v jeseni se nam namreč obeta reforma, ki bi za približno kakšno milijardo zagrizla počasi v javne finance. Mi bomo nasprotoval vsem … / izklop

39. (Za je glasovalo 45.) (Proti 39.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 21. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 22. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Še posebej so problematična naročila malih vrednosti, ki so izredno netransparentna, težko sledljiva, splošno pa je velik problem tudi prilagajanje razpisnih pogojev, s tem pa so seveda povezana korupcijska tveganja. Problemi seveda ne nastajajo takrat, kadar so postopki speljani po nekih veljavnih predpisih, pač pa tam, kjer se ti veljavni predpisi izigravajo ali pa celo kršijo. Tega problema noben nov zakon ne more v resnici odpraviti, sploh pa ne ta, ki nas lahko skrbi. Skrbi nas lahko, da Vlada predlaga spremembe, ki bodo samo še povečala korupcijska tveganja. Višanja mejnih vrednosti za naročila malih vrednosti so bila določena že lani v protikoronski zakonodaji, pa že takrat niste imeli nekega resnega argumenta, zakaj.

o tem, kako državljani Evropske unije občutijo korupcijo v svoji državi. Vlado bi morali ti rezultati resno skrbeti. Kar 51% prebivalk in prebivalcev Slovenije meni, da se je v zadnjih 12 mesecih korupcija v naši državi povečala. Večji delež so zabeležili samo na Cipru. Torej smo drugi v Evropski uniji po stopinji nezaupanja. Ali to našo vlado skrbi? Očitno ne, niti malo. Višanje mejnih vrednosti za naročila malih vrednosti je pravzaprav ciničen odgovor na to. In kakšne bodo posledice? Veliko število nabav blaga in naročil storitev, izvedenih brez javnih razpisov,

Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanj v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih je

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo s prekinjeno 28. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih je

Nadaljujemo s prekinjeno 31.točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 16. junija 2021 za eno prosto mesto sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu Državnemu zboru predlagal kandidata dr. Damjana Kukovca. Predlog je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Glasovanje o predlogu predsednika Republike Slovenije za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu bomo opravili skupaj z glasovanjem o 50.b in 50.c točki, in sicer takoj po opravljeni razpravi k 50.c točki dnevnega reda. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije − viceguvernerke. Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 21. junija 2021 predlagal Državnemu zboru, da na prosto mesto članice Sveta Banke Slovenije − viceguvernerke imenuje mag. Ireno Vodopivec Jean. Besedo dajem generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije gospe Nataši Kovač za dopolnilno obrazložitev predloga. Hvala Predsednik republike se je po opravljenih pogovorih s kandidati, ki so se prijavili na javni poziv za mesto člana Sveta Banke Slovenije − viceguvernerja in po posvetovanju z vodji poslanskih skupin odločil, da poslankam in poslancem Državnega zbora predlaga, da za članico Sveta Banke Slovenije viceguvernerko imenuje mag. Ireno Vodopivec Jean, univerzitetno diplomirano ekonomistko, magistrico znanosti. Mag. Irena Vodopivec Jean trenutno opravlja funkcijo viceguvernerke na Banki Slovenije. Po nekajletnem delu na Banki Sloveniji je najprej opravljala pomembne naloge Ministrstva za finance, od leta 2011 do izvolitve na mesto viceguvernerke pa je bila zaposlene na Združenju Bank Slovenije kot namestnica direktorja, med drugim odgovorna za vodenje področij upravljanja s tveganji v bankah, bančnega računovodstva in poročanja, notranje in zunanje revizije ter davčnega svetovanja. V šestletnem mandatnem obdobju viceguvernerke je bila med drugim namestnica guvernerja pri Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki, predstavnica Slovenske centralne banke na Ekonomsko-finančnem odboru Sveta Evropske unije, namestnica guvernerja v upravnem odboru Centra za odličnost v financah. Od septembra 2019 je odgovornost za področje nadzora bančnega poslovanja, sistemskega nadzora in regulative ter centralnega kreditnega registra. Skupaj s sodelavci je krepila prepoznavnost in kredibilnost slovenske centralnobančne stroke v okviru Evropske unije in v stikih z mednarodnimi organizacijami ter novimi članicami evropske družine. Strokovno delo in raziskovalna dognanja redno objavlja v številnih publikacijah, ki so dosegljive na spletni strani Banke Slovenije. Mag. Irena Vodopivec Jean se je za svoje delo usposabljala na številnih uglednih bančnih ustanovah, tudi na Mednarodnem denarnem skladu v Združenih državah Amerike, bila je članica številnih odborov in komisij Evropske komisije, Sveta Evropske unije in OECD. Na javni predstavitvi svoje kandidature je predstavila pogled na osrednje izzive Banke Slovenije. Prvi je po njenem mnenju odločilna vloga denarne politike v evrskem območju, ki mora ostajati podporna in zagotavljati spodbudo za okrevanje gospodarstva in vzdržnost javnih financ. Ob naraščajočem pomenu podnebnih tveganj pa bo potrebno hkrati s tem po njenem mnenju krepiti družbenoodgovorno trajnostno investiranje. Drugo pomembno področje ja nadaljnji nadzor bančnega poslovanja in sposobnost bank, da se čim prej prilagodijo spremenjenim okoliščinam poslovanja, povečani konkurenci in finančno tehnološkim spremembam. Pomemben izziv pa je po njenem mnenju tudi razmislek o načinih produktivnega angažiranja velikega obsega finančnih sredstev na področju vpoglednih vlog prebivalstva. Predsednik republike ocenjuje, da bo mag. Irena Vodopivec Jean v primeru izvolitve tudi vnaprej pomembno prispevala k strokovnemu, učinkovitemu in transparentnemu delovanju ter mednarodnemu sodelovanju Banke Slovenije v skladu z njenim mandatom in strategijo. Zato jo predlaga za mesto članice sveta Banke Slovenije viceguvernerko. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Glasovanje o predlogu predsednika Republike Slovenije za imenovanje članice sveta Banke Slovenije − viceguvernerke bomo opravili skupaj z glasovanjem o 50a. in 50c. točki, in sicer takoj po opravljeni razpravi k 50c. točki dnevnega reda. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 28. junija 2021 predlagal Državnemu zboru, da za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije izvoli dr. Janeza Krajnca. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije gospe Nataši Kovač. Predsednik republike po obvestilu predsednika Ustavnega sodišča o poteku mandata ustavni sodnici dr. Dunji Jadek Pensa tokrat tretjič predlaga Državnemu zboru kandidata za mesta sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Po temeljitem razmisleku, večjem številu pogovorov in opravljenih posvetovanjih se je predsednik republike odločil, da bo v skladu s prvim odstavkom 13. člena Zakona o Ustavnem sodišču, ki mu omogoča, da kandidate za to mesto predlaga tudi izven prijavljenih na javni poziv, Državnemu zboru Republike Slovenije za mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije predlaga dr. Janeza Krajca, doktorja pravnih znanosti, zaslužnega profesorja za rimsko pravo in pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter za nemško pravno terminologijo na Pravni fakulteti Univerze za Ljubljani, izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dr. Janez Krajnc je nedvomno eden najvidnejših pravnih strokovnjakov pri nas, ki hkrati uživa velik ugled tudi v mednarodnih pravnih krogih. Po diplomi in opravljenem doktorskem študiju je bil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani najprej izvoljen za docenta, nato za izrednega profesorja in v letu 1992 za rednega profesorja. Večkrat se je izpopolnjeval v tujini, v Rimu, na univerzi v Cambridgeu, na univerzi v Kölnu, bil je raziskovalec na univerzi v New Yorku, na univerzi Carlos III v Madridu, kot vabljeni gostujoči profesor je med drugim predaval na univerzi v Poitiersu in na univerzi v Gradcu. Dva mandata je opravljal funkcijo prodekana in tri mandate funkcijo dekana na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti v Ljubljani že od ustanovitve leta 1994 vodi mednarodni forum. Trenutno je na Univerzi v Ljubljani predsednik Komisije za etična vprašanja. Dr. Krajnc je bil med drugim član predsedstva in predsednik Evropske zveze pravnih fakultet pa tudi član in predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije. Bil je urednik prve tujejezične pravne revije pri nas Slovenian Law Review in je še vedno član uredniškega sveta nekaterih strokovnih pravnih revij doma in v tujini. Njegova bibliografija obsega preko 600 enot. Je nedvomno največji poznavalec in avtoriteta rimskega prava pri nas. Njegovo najpomembnejše delo je monografija Rimsko pravo, ki je doslej izšla že v štirih izdajah. Zanjo je leta 2010 prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Dr. Krajnc je nosilec visokih domačih in tujih državnih odlikovanj: častnega znaka svobode Republike Slovenije, viteza francoske legije časti in viteza reda akademskih palm. Prejemnik avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost prvega reda. Je častni doktor Univerze v Poitiersu in Univerze v Leipzigu. Leta 2017 mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužnega profesorja, leta 2019 je bil izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dr. Janez Krajnc uživa ugled cenjenega in odličnega pravnega strokovnjaka z visoko stopnjo osebne integritete. Odlikujejo ga bogate večdesetletne izkušnje na akademskem, raziskovalnem in drugih področjih pravne znanosti in pravne zgodovine. Kot je poudaril na javni prestavitvi, bo tudi naprej zavezan načelu ostati na ravni pravnega, kamor ne spadajo ideološka vprašanja, emocionalizacija in pristranskost. Ohraniti želi načela in pridobitve, ki predstavljajo temelj slovenske ustave. Predsednik republike je prepričan, da bo dr. Kranjc v primeru izvolitve nedvomno pomembno prispeval k delu in vlogi Ustavnega sodišča Republike Slovenije kot najvišjega organa sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi. Državnemu zboru tako predlaga, da zaslužnega profesorja dr. Kranjca imenuje za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Hvala lepa. lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Brane Golubović bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.

Ustavno sodišče potrebuje sodnika, ki ga odlikuje čut za pravičnost, zavezanost k branjenju človekovih pravic in svoboščin ter razume sodobne koncepte v pravu. Kandidat, 72-letni profesor dr. Kranjc, je vsekakor avtoriteta na področju rimskega prava. A postavlja se nam vprašanje, ali je ekspertnost na področju rimskega prava dovolj za ustavnega sodnika, je to res tisto, kar danes potrebujemo, pa ne samo Ustavno sodišče, pač pa država, družba, ljudje, zlasti glede na aktualna ozračja, ko vladne stranke načrtno spodjedajo pravno državo in naklepno rušijo temelje temelje demokracije, v njihovih ravnanjih pa je vse pogosteje zaslediti elemente kleptokracije. Po mnenju LMŠ kandidat ni tisto, kar potrebuje Ustavno sodišče, kar potrebuje država, kar potrebujejo ljudje. Postavlja se nam tudi vprašanje, ali si lahko v teh negotovih časih za človekove pravice in svoboščine ter demokracijo na Ustavnem sodišču dovolimo izvolitev osebe, ki ima skrajno konservativne poglede na vsa družbena in politična vprašanja. Prepričani smo, da ne. Od kandidata bi vsekakor tudi pričakovali, da ima zelo jasna stališča o aktualnih vprašanjih, pa jih na predstavitvi nismo slišali oziroma je bilo bolj kot ne vse megleno. O ustavni odločbi glede aktualnega in nevarnega zakona o nalezljivih boleznih je dejal: »Je takšna, kot je.« O dogajanju ob prevzemu predsedovanja je dejal, da ga ne pozna. Ravnal je izmikajoče in varno, če sem blag. Kandidat stranke SDS in s tem tudi koalicije se ni opredelil do ničesar. Se opravičujem, nekaj let nazaj se je opredelil z javno podporo Janezu Janši v zadevi Patria. To pa je tudi vse. Ne vemo, kaj si misli o odlokih, s katerimi je vlada neustavno omejevala človekove pravice. Kaj meni o nekaterih aktualnih vprašanjih, povezanih z nespoštovanjem pravne države, kot tudi ne vemo, kakšno je njegovo stališče do prepovedi referendumov. V LMŠ smo večkrat povedali, da morajo Ustavno sodišče sestavljati sodniki in sodnice, ki razumejo vlogo te institucije kot branika človekovih pravic in svoboščin in ki bodo med drugim vsakokratni vladi zmogli in znali postaviti mejo, ki je ne sme prestopiti. Za ustavnega sodnika si ne želimo nekoga, ki bi, pa četudi samo za trenutek, izrazil odpor, dvom do nekaterih že pridobljenih pravic jih tehtal, komu kaj pripada in komu ne. Ravno nasprotno si želimo, in to nas tudi loči od SDS in NSI, pričakujemo krepitev pravic, njihov rast, pa razumevanje življenjskih situacij, sedanjosti in nenazadnje sodobnosti. Pričakujemo pravičnost, pričakujemo avtonomnost sodnic in sodnikov. Po mnenju LMŠ predsednik republike tudi tokrat ni predlagal ustreznega kandidata. Predlagal je nekoga, ki mu je v svojem neizrekanju izrazito podoben, čas je, da se iz preteklosti, ki jo pooseblja predsednik vlade, vrnemo v sedanjost. Čas je za kandidata, ki bo znal gledati naprej in bo razumel sodobne koncepte prava, ki so posledice hitrega razvoja. V LMŠ smo prepričani, da kandidat ni takšna oseba. Prej nasprotno. S predsednikom vlade bi znala živeti v preteklosti, to pa je nevarno. In ravno zaradi tega je današnje glasovanje še kako pomembno. In ravno zaradi tega tudi javno povemo v LMŠ, da bomo na tajnem glasovanju glasovali proti kandidatu za ustavnega sodnika. Hvala lepa. lepa. Dr. Matej T. Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem! Ko v državi oblast prevzame režim, ki ga imamo danes v Sloveniji, potem družba ugotovi, zakaj imamo pravzaprav Ustavno sodišče. Predsednik Pahor je sicer resda izbral možnost, da sam predlaga kandidata, kar smo mu večkrat tudi predlagali, ampak, naša ocena je, da je tokratna izbira bila precej napačna. Že v preteklosti smo videli, da je predsednik republike s kompromisi in popuščanjem desnici pravzaprav spravil Ustavno sodišče v situacijo, v kateri smo danes, ko imamo izrazito opredeljene ustavne sodnike, ki so kratko malo navijaški do določenih političnih strank, čisto konkretno, recimo, dvojnega doktorja Jakliča. Kandidat za ustavnega sodnika gospod Krajnc je sicer resda strokovnjak za rimsko pravo, ampak temu skladno so tudi njegova stališča do družbenega dogajanja in tudi do družbenega razvoja zadnjih dva Kar smo uspeli ugotovit v pogovorih z nekdanjimi sodelavci, študenti, tudi tistimi, ki so zaključili študij in ga nadaljevali, njegova stališča do enakosti žensk v družbi, do do enakopravnosti med razredi, če tako želite − ravno danes ste lahko brali, kako je nasprotoval temu, da bi predstavniki zaposlenih imeli glas v senatu univerze in tako naprej − sodijo v neke druge čase, v čase pred dva tisoč leti, ko smo imeli kaste v tej družbi. Ampak danes bi Ustavno sodišče, še enkrat, zaradi režima, v katerem živimo, moralo imeti drugačne ustavne sodnike, moralo bi imeti ustavne sodnike, ki razumejo pomen človekovih pravic, ki razumejo to, kar so bile priborjene svoboščine in pravice v zadnjem stoletju, ki razume, kaj pomenijo aktualna družbena dogajanja, tudi v okviru koronakrize. Ravno Ustavno sodišče je tisto, ki bo zaradi trenutne vlade, trenutnega režima, imelo zelo verjetno še veliko dela. Že omenjeni zakon o nalezljivih boleznih je pokazal, da si oblast lahko dovoli iti čez vse meje in Ustavno sodišče je tisto, ki lahko kot neka zadnja instanca v naši državi reče, da so bile te meje prestopljene. A na žalost predlog, ki ga je poslal v Državni zbor predsednik republike, občutno vzbuja dvom v to, da bi lahko opravljal takšno nalogo. Kot rečeno, zaradi svojih konservativnih stališč, ki so lahko potrjena s številnih virov zasebno, in zelo medlih oziroma neobstoječih javnih stališč, razen v primeru, ko je znal zelo aktivno stopiti na stran Janeza Janše v primeru Patria, lahko samo potegnemo zaključek, da je gospod Krajnc kandidat trenutnega režima in kot tak absolutno neprimeren za sodnika Ustavnega sodišča. Vsi glasovi Poslanske skupine Levica bodo šli proti temu kandidatu. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na skupno izvedbo glasovanja o Predlogu za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Predlogu za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke in o Predlogu za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, s petim odstavkom 37. člena Zakona o banki Slovenije ter prvim odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem sodišču Državni zbor o izvolitvi kandidata za sodnika na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, o imenovanju članice Sveta Banke Slovenije − viceguvernerke ter o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor.

Član te komisije sem tudi jaz kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu nasprotuje? Ne. prehajamo na glasovanje oziroma odločanje o sestavi komisije.

2. (Za je glasovalo 85.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je komisija o predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bodo poslankam in poslancem vročene tri glasovnice, in sicer tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoj ime in priimek. Poslanke in poslance prosim, da pri čakanju na vročitev glasovnic v skladu s preventivnimi ukrepi držite priporočeno medsebojno razdaljo. Glasuje se tako, da se na vsaki glasovnici obkroži beseda ZA ali beseda PROTI. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo predlagani kandidat za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu izvoljen, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. V skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije bo predlagana kandidatka za članico Sveta Banke Slovenije − viceguvernerko imenovana, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem sodišču bo predlagani kandidat za sodnika Ustavnega sodišča izvoljen, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 15. uri 40 minut in bo trajalo do 16. Prekinjam to točko dnevnega reda in 24. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16.50. Hvala